Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela izvješće na temelju članka 5. Zakona o humanitarnom razminiranju. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložit prijedlog? Da. Uvaženi Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvolite. o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2008. godinu. Stanje na dan 1. siječnja 2008. godine je bilo da je ukupno sumnjiv minski prostor u Republici Hrvatskoj se prostirao na 997 km2, na području na području 112 gradova unutar 12 županija i bio je obilježen sa 14 tisuća 521 oznakom minske opasnosti. U 2008. godini je temeljem aktivnosti svih sudionika u poslovima humanitarnog razminiranja, provedbom općeg izvida smanjen je minski sumnjiv prostor za 9,4 km2, a poslovima pretraživanja kroz 128 idejnih projekata i poslovima razminiranja kroz 149 idejnih projekata razminiranja, uklonjene su minske opasnosti površine od 33 milijuna 109 tisuća 979 km2, što je ukupno rezultiralo smanjenjem minski sumnjivog prostora u Republici Hrvatskoj za veličinu od 42,5 km2. Sukladno navedenom, minski sumnjiv prostor Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2008. godine iznosi 954,5 km2, u ovoj strukturi od 42,5 km2 minski očišćenog prostora najviše je sudjelovalo poljoprivredno zemljište prve kategorije sa 47,4%. Zatim idu šumsko zemljište prvog reda sa 16,5% i naselja okućnica U 2008. godini prilikom razminiranja je pronađeno i uništeno 1805 protupješačkih mina, 2617 protuoklopnih mina i 3402 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. U poslovima razminiranja u 2008. godini je sudjelovalo 27 ovlaštenih pravnih osoba s ukupno 617 pirotehničara, 70 pomoćnih djelatnika, 50 strojeva za razminiranje i 44 psa za otkrivanje minsko-eksplozivnih neeksplodiranih sredstava. Najveći udio u pretraživanju i razminiranju u 2008. godini imala je tvrtka "Mungos" sa udjelom od 13,7% u strukturi sredstava iz kojih se financiralo razminiranje, najveći iznos od 158 milijuna je bio učešće države. Zatim, državni proračun iz zajma IBRD-a 17 milijuna 149 tisuća,

što znači da je ukupno utrošeno u 2008. godini 320 milijuna 137 tisuća kuna za poslove humanitarnog razminiranja. Ono što je možda još važno u ovome istaći je da je od 1. siječnja do 31. prosinca zabilježeno 6 minskih incidenata u kojima je stradalo 7 osoba. U 2008. godini je zabilježen do sada najmanji broj stradavanja što je sigurno dobar podatak zbog toga što vidimo u ovako velikom području koje je razminirano imamo svake godine sve manji i manji broj stradalih osoba bilo građana, bilo pirotehničara. Naime, od ovih 7 osoba dvije su bile smrtno stradale, od toga jedan pirotehničar i jedan građanin. To je ukratko najsažetiji prikaz obavljanja poslova humanitarnog razminiranja u 2008. godini. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo je rasprava po klubovima. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. Hvala Prije nego što krenem govoriti o Izvješću o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu, ja bih se osvrnuo sada na ovaj novi rebalans proračuna. Ja mislim da ne bi bilo pametno ni poželjno da se sa novim rebalansom proračuna smanje sredstva Hrvatskog centra za razminiranje kad znamo i danas i jučer, a i vjerojatno će to biti sutra, imat ćemo problema sa sredstvima koje nažalost HCR nema u dovoljnoj mjeri. To bi moglo dovesti u pitanje ukupan sustav razminiranja u Hrvatskoj ako to budu sredstva koja su onako poprilično srezana. Ja ne znam točno da li su da li su sredstva smanjena ili ne, ali ja bih volio da to ne vidim u ponedjeljak u Saboru i da ne moramo o tome diskutirati i govoriti. Da vas podsjetim, u ovom proteklom periodu otkad se mi bavimo razminiranjem, u Hrvatskoj je nastradalo točno 289 osoba, od kojih je 106 poginulo, a 163 čovjeka su teže ili lakše ranjena. Znači to su ogromne brojke koje govore o tome da je uvijek nužna maksimalna potpora Hrvatskom centru za razminiranje i da on ima jednu odgovornu zadaću koja mora provoditi i provodi naravno po hrvatski zakonima. Godišnje izvješće o provedbi humanitarnog razminiranja i utrošenih financijskih sredstava za 2008. godinu je jedno solidno izvješće koje govori o utrošenim sredstvima. U prilog ovog izvješća imamo također Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja vojnih objekata Oružanih snaga Republike Hrvatske. To ste moglo vidjeti. Ono što nedostaje po meni u ovom prvom izvješću Hrvatskog centra za razminiranje jest ukazivanje na određene probleme i rješavanje tih problema onako kako su to Oružane snage Republike Hrvatske lijepo navele u svome kratkom, ali vrlo efikasnom izvješću. Svi mi podupiremo naravno proces humanitarnog razminiranja i borimo se za veća proračunska sredstva HCR-u i to moramo raditi svi bez fige u džepu, to nam je vrlo nužno i kažem bitno s obzirom da imamo još preko 900 km2 koje nismo, koje moramo prekontrolirati i razminirati. Znamo da je još jako puno područja diljem Hrvatske nalazi pod minama ili je to minsko sumnjivo područje. Ali hrvatski Parlament mora znati i sa kakvim se problemima suočava HCR i na terenu, a i u samoj bazi u svojoj u Sisku. U izvješću nemamo ni riječi o tome, a znamo da određenih problema ima. Prošle godine mi smo donijeli vrlo važnu odluku o pripojenju “Mungosa“ Hrvatskom centru za razminiranje. Da li je to dobra odluka ili loša to ćemo znati vjerojatno tijekom nove godine i vidjet ćemo na koji način se to sve skupa reflektiralo na nas. Ja bih volio znati i to mi je vrlo važno što se do danas napravilo na tom polju. Da li je formirana nova tvrtka “Mungos“? Kako funkcionira nova tvrtka “Mungos“? Ima li dovoljno posla. U izvješću smo vidjeli da za prošlu godinu u “Mungosu“ je bilo, to je tvrtka koja je napravila najviše poslova na sustavu razminiranja u Republici Hrvatskoj. Što je sa viškom ljudi i kako su zbrinuti i da li su zbrinuti? Kako “Mungos“ posluje pozitivno ili negativno? Imamo svi na žalost negativna iskustva u zadnjih nekoliko godina kada su naši pirotehničari u “Mungosu“ štrajkali, kada su ta vodstva “Mungosa“ stvarala takve troškove da je to bilo stvarno katastrofalno. Kako se pripojenje reflektira na ukupan sustav razminiranja, mislim na “Mungos“. Da li je to ubrzalo razminiranje u samoj Republici Hrvatskoj. HCR je vlasnik “Mungosa“. Zanima me ima li tu sukoba interesa i kako se provodi natječaj. Ja sam upozoravao i prije, ako sada HCR je vlasnik “Mungosa“ nije mi logično realno kako će sada on to sve skupa, ne znam tko će biti povlašten na tom samom natječaju i volio bih da nam to još malo pojasnite gospodine ravnatelju. To moramo znati danas, zato to i pitam, a ne čekati izvješće 2010. godine za 2009. godinu. To su aktualna pitanja koja su vrlo zanimljiva i naravno da su važna. Ovih dana su me kontaktirali i iz udruge poslodavaca također. Znale su da je danas, da će bit ovih dana naravno u hrvatskom Parlamentu rasprava o Izvješću humanitarnog razminiranja, pa su mi rekli kako “Mungos“ dobije posao na javnom natječaju u HCR-u, a on ga daje u podnatječaj tvrtci nekakvoj privatnoj tvrtci za 4 kune. Mislim da to nema smisla. Je ne znam da li je to istina. Zato ono, mislim da je ovo vrijeme i mjesto gdje možemo to sve skupa naravno o tome porazgovarati. Ja sam kažem i prije upozoravao da se to kosi sa Zakonom o javnoj nabavi i mislim da moramo vidjeti šta možemo tu nešto bolje i poboljšati taj sustav da nemamo tih problema. Jer stvarno, ja smatram da Hrvatski centar za razminiranje na čelu sa našim ovdje ravnateljem dobro radi svoj posao. Oni su ozbiljni ljudi i treba im u svakom slučaju ono što mi možemo pomoći kroz zakonske norme, kroz sredstva, a oni naravno moraju i dalje svoj sustav uvijek težiti da taj sustav bude bolji, jasniji, precizniji, efikasniji i to je ono što je mislim njihova obaveza. U prvoj točki ovog izvješća svidjelo mi se to što HCR radi i reviziju kontaminiranog područja preko tehničkih izvida. su, ili smanjili smo minsko sumnjivi prostor za ukupno 9,4 km. To je jako bitno. To je dobra stvar i ja to podržavam da se taj proces nastavi zato što mi imamo jako puno minsko sumnjivog prostora i veliki je nesrazmjer između minsko sumnjivog prostora i onog koji je minirano. I to je vrlo bitno. Mi na taj način možemo strašno puno preko tih tehničkih izvida, a to rade pirotehničari ih HCR-a možemo puno smanjiti prostor koji je, za koji mi možda nismo sigurni da li ima nešto ili nema ili nema na tom prostoru nešto. Ali ako se tu uz pametnu politiku mislim da se tu mogu napraviti strašne i velike uštede i za HCR i za Hrvatsku državu u smislu samog proračuna. Također se mora razmisliti o novim taktikama razminiranja. Mi danas imamo, vidite problema, kriza je polako uvukla se kod nas ovdje i mislim da bi možda trebali porazmisliti kako, na koji način smanjiti sve te vrste troškova. U izvješću smo vidjeli da se sve županije jednako tretiraju što je potpuno razumno i korektno. To je u redu. Ali možda bi trebalo razmisliti sada da se to radi od županije do županije po nekim prioritetima. Ja znam da naravno svaki, bilo koji prostor od Dubrovnika do Vukovara je vrlo važan i bitan i pogotovo za lokalnu zajednicu je to od najvažnijeg značaja za njih. Ali bi možda mogli okrupniti sve te prostore na jedan način i na taj način bi sigurno smanjili troškove i HCR-u i prijevoza i goriva i drugih troškova i tako privatnim tvrtkama, a mogli bi omogućiti da ti ljudi rade duže, puno duže na jednom prostoru i mislim da bi to za njih bilo puno možda kvalitetnije. Evo ja samo apeliram da se možda razmisli o nekakvim novim tehnikama razminiranja, jer ovako se, smo razvučeni od Vukovara do Dubrovnika ovisno o vremenskom dobu i godišnjem dobu i to apsolutno znam iz iskustva stvara velike probleme raznim tvrtkama. Također, u izvješću sam iščitao da još imamo problema sa kazetnim streljivom KB1 i MK1 i da je u tijeku ove prošle godine nađeno oko 500 komada takvih mina po Republici Hrvatskoj. Ja ću vam samo reći da sam prije tri mjeseca bio u Oslu kada je Hrvatska potpisala jedan Sporazum o zabrani i korištenju i uporabi kazetnog streljiva i to je bio jedan događaj veliki gdje je bilo preko 80 ministara, gdje sam vidio da u tim zemljama koje su tretirane kazetnim streljivom nema Hrvatske. Vi dobro znate da je od '91. godine do '95. Hrvatska bila tretirana raznim takvim streljivima da je nekoliko ljudi poginulo i u Zagrebu. Bio sam jako iznenađen zato što Europska unija jako puno sredstava daje za takvu vrst razminiranja, pa je tako Srbija iskoristila tu mogućnost i dobivaju negdje od 10 do 15 milijuna dolara godišnje za razminiranje svojih prostora na Kopaoniku, tamo gdje je NATO ih tretirao u onom poznatom udaru prije nekoliko godina. Ono također što sam primijetio u izvješću i što bih volio još da mi se malo pojasni a to je da je tijekom obavljanja stručnog nadzora u tijeku obavljanja poslova pretraživanja, razminiranja u 20 slučajeva je utvrđeno odstupanje od dogovorenog načina rada, a u jednom slučaju je kontroliranim pregledom pronađena mina PM2. Znači, tvrtka je napravila posao, je li, dobila je natječajni posao koji je ona trebala odraditi kvalitetno. Sreća da imamo dobre i kvalitetne nadzornike koji rade u HCR-u pa su oni mogli, oni su naravno radili nadzor i utvrdili su da se, da je određena tvrtka napravila jedan veliki propust. Ja bih volio znati koje su to tvrtke i koje su konzekvence proizlaze iz toga što su oni loše ili nekvalitetno obavili svoj posao. Hvala vam naprosto moram primijetiti s obzirom na kažem ukupna događanja i globalnoj situaciji koja nas pomalo grize. Mogu počet dole od ove zadnje stvari. Izgradnja rampe za invalide koja je nužna i potrebna za osobe u zgradi HCR-a, ali ona košta negdje oko 720000 kuna. Treba vidjeti da li je to ne razumije./… mi trošimo plan je bio 42 milijuna kuna. To je skoro 1/3 svih sredstava. Ja mislim da treba vidjeti kako, na koji način se mogu srezati ta sredstva i kako se može što više tih sredstava usmjeriti u ono što je temeljno, a to je razminiranje prostora i čitave Republike Hrvatske. Hvala vam Prosječna cijena svih ugovorenih poslova je bila negdje oko 7, 8 kuna po metru kvadratnom, što je smanjenje, i to je primijećeno dobro od strane HCR-a, ali ja mislim da bi mi trebali, s obzirom da ja moram progovoriti o tome, da ne bi ispalo sad da ja lobiram za privatne tvrtke i za Mungose i on je taj koji radi i zarađuje i isplaćuje plaće, treba razmisliti da li je ta cijena dobra i da li ona može zadovoljiti sve ono što ti ljudi u tom sustavu rade. Oni imaju puno obaveza prilikom goriva, smještaja, održavanja, znamo koliko je to sve skupa poskupilo, a ta cijena je, ja znam da je interes HCR-a da cijena bude što manja, da napravi što više kvadrata i to je normalno i politika koju bi koju bi vjerojatno ja vodio da sam na tom mjestu, ali kažem da je bitno da te tvrtke funkcioniraju, da je bitno da te tvrtke isplaćuju svoje plaće, da plaćaju obaveze prema državi doprinose i sve druge stvari koje moraju napraviti zadovoljni. Da budu zadovoljni, da bude država zadovoljna zato što uspješno i kvalitetno razminira hrvatski prostor, da se ne dešava da privatne tvrtke nakon obavljenog posla ostavljaju mine na području. I naravno, i da su zadovoljni pirotehničari kao najbitnija, najvažnija uloga u samom sustavu jer oni su ti koji su u fizičkom dodiru sa tim svim problemima koji proizlaze iz samog sustava razminiranja. Ono što bih također pozdravio i što je dobro u ovom izvješću, to je izrada trogodišnjeg plana humanitarnog razminiranja i novog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja. Mi to, kao što znate, mi smo do sad imali, imali smo jedan plan koji nije ispoštivan. Ja mislim da je možda ga trebalo predložiti u ovom izvješću da pogledamo sada što što se to planira, na koji način se to misli odraditi u idućih nekoliko tih godina razminiranja i što mislimo napraviti ukupno sa tom Nacionalnom strategijom razminiranja. Mislim da je to važan dokument i bilo bi možda dobro, ja bih ga volio imati za sebe pa ćemo zamoliti isto ravnatelja, našeg ravnatelja da mi to naravno pošalje, da se mogu malo uputiti u ono što su sada važni ključni planovi za hrvatsko razminiranje. Za kraj sam ostavio

točka 9. Problemi i prijedlozi. Najviše problema u izvršenju zadaća razminiravanja vojnih objekata predstavljala je nedostatna popuna postrojbe sa vojnicima pirotehničarima za razminiranje. Kao i prethodnih godina, prisutne su poteškoće … /Govornik se ne razumije./ … osiguranja zadaća razminiravanja, što je nerijetko dovodilo do odgađanja početka ili privremenog prekida zadaća u tijeku. Ja ne mogu vjerovati da mi danas u 2009. godini nemamo sanitetsko vozilo koje može biti na terenu i koje može suportirati dečke pirotehničare. državni tajnik ili netko iz Ministarstva obrane, mislim da je to jedan ozbiljan propust. Mislim, mi u tijeku Domovinskog rata ja sam na Dinari imao kiruršku bolnicu, a mi ne možemo danas osigurati obično sanitetsko vozilo da bi mogli napraviti nekakve minimalne korake i minimalni suport i potporu ljudima koji se nalaze na tom terenu. Iako su jasno dolje rekli da će te propuste i probleme ispraviti u tijeku idućeg perioda. na kraju, naravno mislim da treba podržati ovo izvješće, treba poduprijeti rad Hrvatskog centra za razminiranje, ali bih volio također da i sad gospodin ravnatelj mi da određene odgovore na ova pitanja koja sam postavio i da možemo imati jasnu sliku i predodžbu svih stvari koje se događaju u Hrvatskom centru za razminiranje, oko Hrvatskog centra za razminiranje i oko novih politika i strateških smjernica koje oni imaju. Hvala lijepa.

Hrvatska kao i svaka zemlja na svijetu koja je bila suočena sa pošasti rada opterećena sa jednom od njegovih najtežih posljedica zagađenošću minama. Hrvatski centar za razminiranje kao krovna organizacija za protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj osnovana od strane Vlade Republike Hrvatske se prometnuo u organizacijskog lidera u regiji na području razminiranja. Kontinuiranim organizacijskim razvojem i neprestanim ulaganjem te primjenom najmodernijih tehnika i tehnologija uspješno su stvoreni vlastiti modeli za sve faze složenog procesa razminiranja. Oni se danas gotovo rutinski koriste u procesima nadzora i kontrole kvalitete nad poslovima razminiranja, izradi projekta i dokumentacije, definiranju i obilježavanju minski sumnjivog područja te razvoju i održavanju najmodernije baze podataka. Uvođenjem tržišnog modela i procedure javnog natječaja u sustav razminiranja te povezivanjem razvojnih projekata sa projektima razminiranja omogućen je brzi razvoj kapaciteta dobiven potpuno transparentan način formiranja cijena koji je uvelike povećao ekonomičnost poslovanja s jedne, te kroz učinke, efikasnost i kvalitetu radova s druge strane. Valja napomenuti da se na dan 1. siječnja 2008. godine minski sumnjiv prostor u Republici Hrvatskoj protezao na 997 kilometara 112 gradova i općina unutar 12 županija i bio je obilježen sa 14 521 oznakom minske opasnosti, što je još uvijek vrlo velika površina, ali isto tako je zahvaljujući organiziranim metodama rada i jasnom određivanju prioriteta Hrvatska danas sigurna zemlja u svim dijelovima prometne infrastrukture, prostorima turističkih destinacija, objektima javne i društvene namjene, okućnica u sustavu obnove te općenito najvećem dijelu prostora koji se koriste u svakodnevnom životu. Polazna osnovica za izradu plana bio je i utvrđen minski sumnjiv prostor u veličini 997 kilometara kvadratnih i planirana financijska sredstva u iznosu od 318 milijuna 548 tisuća. Provedbom općeg izvida u cilju izvršenja revizije cjelokupnog minski sumnjivog područja Republike Hrvatske, izrade projektne dokumentacije smanjen je minski sumnjiv prostor za 9,4 Poslovima pretraživanja kroz 128 idejnih projekata i pretraživanja i poslovima razminiranja kroz 149 idejnih projekata razminiranja uklonjena je minska opasnost površine od 33 milijuna kvadrata, što je ukupno rezultiralo smanjenjem minsku sumnjivog prostora Republike Hrvatske u 2008. godini u veličini od 42,5 kilometara. Sukladno navedenom, minski sumnjiv prostor Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2008. iznosi 954,5 U 2008. godini najveće učešće u strukturi površina planiranih za humanitarno razminiravanje sa udjelom od 47,4% imale su poljoprivredne površine prvog reda. Planom za 2008. godinu utvrđeno je uklanjanje minske opasnosti sa 9,8 kilometara kvadratnih u prioritetnog poljoprivrednog zemljišta, a u 2008. godini minska opasnost je uklonjena sa 15,7 kilometara kvadratnih, što je povećanje od preko 60% u odnosu na planirano. Ovo veliko povećanje je uvjetovano prvenstveno time što je po završetku administrativne provjere i bodovanja pristiglih zahtjeva za područja na kojima će se trošiti sredstva zajma Svjetske banke većina zahtjeva se odnosila na poljoprivredno zemljište. Najviše poslova je u cilju ostvarenja sigurnosnog i mogućeg povratka raseljenih i prognanih stanovnika u 2008. obavljeno je u naseljima Gorice općine Dragalić i Pivare u općini Stara Gradiška u Brodsko-posavskoj županiji. Stručni nadzor nad poslovima pretraživanja i razminiranja u 2008. godini provodilo je 12 pirotehničkih nadzornika, 23 pirotehničkih nadglednika koji su obavljali pretraživanje kontrolnih uzoraka. Stručni nadzor u tijeku obavljanja poslova pretraživanja i razminiravanja provode znači prije spomenuti nadglednici na radilištu svakodnevno. Pronađeno je uništeno 805 protupješačkih mina, 2 tisuće 617 protuoklopnih mina i 3 tisuće 402 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prosječna cijena svih ugovorenih poslova pretraživanja i razminiravanja u 2008. bila je 7,78 kuna po metru kvadratnom bez PDV-a što je smanjenje za 8,1 u odnosu na 2007. godinu. Razlog u smanjenju cijena leži u projektiranju većih projekata na poljoprivrednim površinama na kojima se mogu intenzivno upotrebljavati strojevi za razminiravanje. Tijekom 2008. godine već je spomenuto zabilježeno je i šest minskih incidenata u kojima je nažalost stradalo sedam osoba od kojih su trojica bili pirotehničari. U 2008. godini je zabilježen do sada najmanji godišnji broj stradavanja. U 2009. godini poslovima pretraživanja i razminiravanja planira se ukloniti minska opasnost površine 37,42 kilometra od ukupno planiranih površina za humanitarno razminiravanje u 2009. 58% 58% se odnosi na prioritete vezane za socioekonomski razvoj, 25% se odnosi na prioritete vezane uz sigurnost a 5% na ekološke prioritete. Zbog svega navedenoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće. Zahvaljujem se. Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. poštovani gospodine državni tajniče, ravnatelju Hrvatskog centra za razminiranje. Jasno da izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja treba prihvatiti jer je razumljivo da je taj posao koji Hrvatski centar za razminiranje i sve pravne osobe koje rade taj posao rade i human ali i za Republiku Hrvatsku vrlo koristan posao. Kada se pogleda ovo izvješće onda se vidi da je početkom 2008. godine se računalo da ima 997 površina nerazminiranih. Kada se kaže 997 kvadratnih kilometara onda to nekako se čini da nije puno brojka od 997, kada gledamo proračun i milijarde kuna onda 997 nije puno. moram istaći da Republika Hrvatska ima oko 54 tisuće kvadratnih kilometara kopnene površine pa onda to predstavlja skoro 2% teritorija Republike Hrvatske, dakle 2% teritorija Republike Hrvatske. Kada već govorimo o kvadratnim kilometrima onda me u ovom izvješću pomalo smeta što se brojke iznose u kvadratnim kilometrima a na drugom mjestu gotovo u istom pasosu, u istom članku, u istom odsječku upotrebljavaju se milijuni kvadratnih metara. Ja ne mislim da je to zbog impresioniranja javnosti ili nas saborskih zastupnika jer znamo da je jedan kvadratni kilometar milijun E sada, ako smo prema ovom izvješću u 2008. godini razminirali ili oslobodili sumnje od miniranih površina ukupno površinu od dakle kilometra a imamo brojku od 997 ispada da ćemo zapravo mi razminiranje završiti negdje za 25 do 30 godina. To znači, završno sa 2040. Kada se pogleda ja bih rekao specifikacija naših županija koje su da kažem zagađene minama ili su sumnjive na minska polja onda vidimo da ih ima dvanaest, dvanaest županija od kojih je pet slavonskih, slavonsko-baranjskih i srijemskih da kažem. dvanaest je nešto više od 40%. Dakle, pet je slavonskih županija zagađeno minama i minsko eksplozivnim sredstvima o kojima bolje zna general Kotromanović koji je o tome govorio, ja se ne bih upuštao, nažalost ja sam liječio posljedice posljedice nesretnih slučajeva koji su se dogodili u svezi eksplozije tih mina. kada govorim o površinama koje su u Slavoniji zagađene minama onda govorim isključivo o poljoprivrednim i šumskim površinama. Što bi značilo dakle za Slavoniju, Baranju i Srijem razminiranje ovih površina, a vidimo kolika je gužva danas u društvu i kolika je jedna sveopća, jedno nezadovoljstvo dodjeljivanjem ili raspolaganjem i državnim, i privatnim poljoprivrednim zemljištem. A evo, imamo da kažem milijune ili stotine milijuna kvadratnih metara ako netko hoće, ili pak ako govorimo o kvadratnim kilometrima ili stotine tisuća hektara površina u Slavoniji, Baranji i Srijemu koje su sasvim sigurno neke pod minama a neke su vrlo sumnjive na postojanje mina. Još bih se osvrnuo i na to što ovdje na stranici o financiranju, dakle onih 318 milijuna kuna koje je Hrvatski centar za razminiranje da prihodovao i upotrijebio prošle godine 2008. a plan je bio da se pripreme realizacija sredstava za razminiranje iz zajma Svjetske banke. Vidite, mi opet iz zajma u zajam a svjedoci smo i imam, i imali smo i konferenciju za novinstvo u svezi toga da je Europska unija nudila bespovratna sredstva putem nekog natječaja prije mjesec i pol, dva dana da se na taj natječaj su se javile čak i one zemlje koje nisu imale rata, na primjer Bjelorusija, ali i Bosna i Hercegovina, ali i Srbija i Kosovo. Hrvatska se nije javila na natječaj. Vrlo zanimljivo. Ja ne znam tko je odgovoran i kome je to u nadležnosti da Hrvatska prati takve stvari nego je tamo da kažem igrom slučaja ili hvala Bogu da postoji Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje iz Osijeka i njeno izaslanstvo u Bruxellesu koje je zamijetilo taj natječaj i kandidiralo eto Hrvatsku za dobivanje bespovratnih ili nepovratnih sredstava za razminiranje. Čak se i Ruanda prijavila na taj natječaj iako ne spada u europske zemlje ali s obzirom da znamo što je bilo u Ruandi tako da ne znam da li će i ona dobiti, ali eto Hrvatska nije našla i administracija Republike Hrvatske nije našla za potrebno da se i ona javi na ovakav natječaj za dobivanje dakle nepovratnih sredstava, a ovdje u točki 4. na stranici 3 govorimo o zajmu Svjetske banke, svaki se zajam jasno jasno mora i vratiti uz određenu kamatnu stopu. Evo to je ono što sam htio reći i mislim da u svakom slučaju za Slavoniju i Baranju bi jako puno značilo kada bi se ovaj proces razminiranja ubrzao, pa i putem ovih nepovratnih sredstava koje treba prikupiti. Na žalost, sada je nastupila recesija, gospodarska kriza i sve ono da ne ponavlja, kako će ići i teći dalje, teško je reći. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. I u ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni ravnatelju, tajniče i gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Ja neću čitati izvješće, mi ćemo ga apsolutno podržati. Ali ja bih se koncentrirao na jednom detalju o kome nitko nije govorio do malo prije gospodina Grubišića. Zašto nam izvješća stižu na naše klupe, ove vrste? Stiže da vidimo što je učinjeno i stižu da bi se dogovorili što nam je činiti da riješimo te probleme. Ovdje kolegice i kolege čuli smo tisuću kilometara kvadratnih još je kontaminirano minama, to je milijarda metara kvadratnih, svaki metar kvadratni čuli smo košta da bi se razminirao nešto preko jednog eura. To znači, trebamo naći milijardu, milijardu i 100 milijuna eura. 7, 8, 9 milijardi kuna. to je vaš i moj zadatak i naš zadatak. Čuli smo kolegu Grubišića koji je upozorio na neke nelogičnosti, da se na natječaje na kojima se eventualno mogu dobiti sredstava, nepovratna sredstva ponekad ne javimo. Čija je to krivica, čija je to odgovornost? To nije dobro. Ali ja ne bih prebacivao odgovornost na druge, ja bih se zadržao unutar ove sabornice. I kada bi nas gospodin ravnatelj pitao, tko je od nas u zadnjih 10 godina našao jednog, dva, tri donatora i pomagao da se razminira određena površina, vjerujte mi vjerojatno bi se sve svelo na ne više od 5, 6% saborskih zastupnika, možda i manje. To nije dobro. Nas 30, 40, 50 sjedi u najrazličitijim međunarodnim organizacijama, u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, u ESU, u interparlamentarnoj Uniji, u Vijeću Europe, koliko smo mi puta tamo govorili o tom problemu, koliko smo mi puta pokušali tamo naći donatore, koliko smo mi u tome bili uspješni, da li smo mi u hodnicima tih institucija organizirali tematske izložbe da pokažemo kolike su to još površine pod minama, koliko nas to košta, koliko je žrtava do sada bilo zbog te kontaminacije minama, koliko smo pokušali mi ovdje učiniti da riješimo taj problem? Tvrdim nedovoljno, apsolutno nedovoljno. Zato vas gospodine ravnatelju molim i pozivam da vi uz odgovarajući stručni tim koji ćete vi vjerojatno lako skupiti, pokušati pripremati ako idu tematsku izložbu, mi svi ovdje moramo stajati na raspolaganju da pokušamo u svijetu te izložbe postaviti u svim onim organizacijama gdje mi kao parlamentarci sjedimo. Nadalje, naša veleposlanstva, koliko su vam pomogla naša veleposlanstva? Koliko je bilo humanitarnih akcija po svijetu? koliko se u zadnjih godinu, dvije dana dobili po toj liniji na takav način sredstava? Zar sve mora pasti na leđa hrvatskog proračuna, županijskog proračun, gradskog i općinskog proračuna? Veliki dio na žalost da, ali ne i sve. Dakle, pozivam kolegice i kolege sve vas da sami učinimo nešto više da se ovaj problem konačno riješi i da tih 2% hrvatskog teritorija konačno uđe u funkciju. Vidimo da je dvije trećine toga prostora poljoprivredno zemljište. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I imamo sada tri pojedinačna. Prva je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću stvarno skratiti maksimalno svoje izvješće i reći da evo krenula bih samo sa žrtvama. Još jedanput podsjetila da je u minski sumnjivom prostoru stradalo tisuću 270 minskih incidenata tisuću 878 osoba, od toga 474 474 smrtno. Izvan minski sumnjivog prostora 65 djece, od toga 10 smrtno. Analizom ovog izvješća uočeno je da su u cijelosti uklonjene opasnosti sa naših otoka što je izuzetno dobro. Lastovo, Vis, Ugljen i Pašman, sa masovnih grobnica žrtava agresije što je bio prioritet. Konačno i sa područja Grada Zadra, Nacionalnog parka "Krka", ali i plinovoda Bosiljevo, i elektrodistribucijskih objekata. Poštivali su se prioriteti koji su dati od jedinica i lokalne i područne samouprave. s obzirom na broj žrtava koje imamo, jer broj ponavljanja poslova iz izvješća ukazuje na ozbiljnost, a broj o tisuću 805 pronađenih i uništenih protupješačkih i 2 tisuće 617 protuoklopnih mina ukazuje na još uvijek veliku zagađenost prostora koja se razminira. Još nešto, izvješće ukazuje da je za izvršenje navedenih poslova, prosječno bilo angažirano 257 pirotehničara i 13 strojeva za razminiranje, a znamo da su kapaciteti Republike Hrvatske puno veći od ovog. Zanima me jesu li samo financijski razlozi uzrok razlozi uzrok ovako maloj angažiranosti za ovo? Kada je riječ o donacijama ovu priliku želim iskoristiti i zahvaliti svima onima koji su, a nisu male, mislim da su donacije negdje na 16% i da mnogu ljudi ulažu velike napore za dovući donacije za razminiranje. Konkretno na području Zadarske županije one puno, puno više čine od ovog prosjeka Republike Hrvatske. iskoristit ću priliku zahvaliti svima koji su koji su svoja sredstava uputili na područje Zadarske županije, jer je to jedna od najzagađenijih i jedna od županija na kojima se najviše stradavalo. Nakon rata gotovo isto kao i u vrijeme rata se stradavalo na području. Ali iskoristiti svoje dugogodišnje radno iskustvo u ovom području i sugerirati neke stvari, a to je dovršenje revizije cjelokupnog prostora Republike Hrvatske mora i treba biti obavljeno što odgovornije, stručnije i kvalitetnije, jer je upravo to osnova na kojoj se baziraju svi planovi jedinica lokalne i područne samouprave, a upravo o tome ovisi i učinkovitost ali i opravdanost sredstava državnog proračuna i donacija. A u cilju sigurnosti svih građana Republike Hrvatske a njih oko 800 tisuća živi u minski sumnjivom području, treba nastaviti sa održavanjem oznaka koje upozoravaju na opasnost od mina. Još jedna sugestija, kredit Svjetske banke iskoristiti za razminiranje što je prije jer vidjeli smo da kapacitete za razminiranje imamo. A od Hrvatskog centra za razminiranje očekujem što prije dovršetak plana humanitarnog razminiranja za sljedeće trogodišnje razdoblje ali i novu strategiju, odnosno nacionalni program protuminskog djelovanja. Iako je u 2008. zabilježen manji broj stradanja, činjenica je da u 6 minskih incidenata stradalo 7 osoba, od toga tri pirotehničara i upravo to potvrđuje činjenicu da minski problem u Republici Hrvatskoj još uvijek prijeti. Ali i to da su ogromna sredstva. I danas je bilo riječi o Pelješkom mostu, o investicijama u Pelješki most, da su značajna sredstva do sada preko, da je uloženo samo iz proračuna, samo od osnivanja Hrvatskog centra za razminiranje oko 350 milijuna eura. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ravnatelju Hrvatskog centra za razminiranje. Evo ja sam raspravljao na Odboru za razvoj i obnovu pa isto tako ću slijedom toga reći nešto vezano u prvom redu uz Vukovarsko-srijemsku županiju iz koje dolazim. Kada pogledamo u ovoj tablici jedan prikaz ukupno dakle, ovih minskih aktivnosti, onda naravno ako dolazite iz županije u kojoj je prebačaj nekakvog plana 163% morate biti zadovoljni time. I naravno ja sam zadovoljan time što je to dakle, razminirano na tim područjima 6,3 km, da ne govorim u milijunima metara ili mi koji se bavimo poljoprivrednom volimo reći da je to oko 670 hektara. No ovdje valja ukazati na ono što je već više puta spomenuto, pa ću evo i ja ponoviti. A iz pitanja na odboru gospodinu …/Govornik se ne razumije./… shvatio sam da je primarni problem razminiranja novac. Dakle, kapacitete imamo, ljude imamo, sposobnosti imamo, znanje imamo, primarni problem je novac. Očito je u Vukovarsko srijemskoj-županiji to putem formiranja Fonda za razminiranje koji je vidimo samo tamo oformiran, to pokazalo se kao dobar potez, jer je i doprinijelo ovome što vidimo ovdje da je napravljeno. Od tih, rekoh, nekih 670 hektara gotovo 20% je financirano iz toga fonda a i omogućeno je kroz međunarodne izvore izvore financiranja, podvostručenje tih sredstava pa je i kroz to uspjelo se dakle, poentirati takvim jednim fondom. Ono što je ostalo, ostalo je još nekakvih 720 hektara, odnosno negdje 72 kvadratna kilometra od čega su preko 50% šume. Mene u prvom redu, rekoh interesiraju poljoprivredne površine, pa ako preračunavamo to, došli bismo do nekih tisuće do 3200 hektara još nerazminiranih. To je jedan strašan potencijal u smislu poljoprivrede i u smislu onoga o čemu je jučer netko govorio. Dakle, mislim, gospodin Dorić to je ekološka poljoprivreda. Dakle, te stvari su stoga nama rekao bih prioritet. Ali ne prioritet, u onom klasičnom smislu, retoričkom, da kažemo, nešto je prioritet, u Slavoniji je pogotovo u moj županiji poljoprivredno zemljište i razminiranje stvarni prioritete. Ja očekujem da će stoga, barem se nastaviti ovim tempom. Iako kada pogledamo ovaj tempo koji je bio u toku prošle godine, o čemu i govorimo da bi nam trebalo još nekih 10-ak godina. To je nešto kraće ili duplo kraće od onoga što je gospodin Grubišić rekao dug je to period. 10 godina je strašno dug period. Pa se stoga nadam da bi se on mogao skratiti. Međutim, pitanje financiranja ovakvih stvari, s obzirom na recesiju koja nam se pojavila i u našem dvorištu, s obzirom na sve ono što smo vidjeli već i kroz izmjene proračuna, očito će biti problem. Pridružiti ću se u tom kontekstu ovako jednim pitanju, jednog nerazumijevanja situacije u pogledu Europske komisije i uključivanje u te neke financijske tokove koji su namijenjeni razminiranju. Nikome vjerojatno da kažem ko iole o tome razmišlja neće nikada biti jasno zašto naša misija to nije učinila. Ako je učinjeno kroz neke druge kanale hvala im lijepa. Jer očito je da možda netko ipak o tome razmišlja. Ja još jednom apeliram da ne samo mi saborski zastupnici nego sva javna poduzeća, svi oni koji imaju interes u prvom redu i Hrvatske šume i Hrvatske vode itd., da se trebaju uključiti u ovu priču. Dakle, nije problem razminiranja problem samo vlasnika poljoprivrednog poljoprivrednog zemljišta, nego je to jedan širi problem jer kod Hrvatskih šuma, pitanje šumskih puteva i eksploatacija Hrvatskih šuma je zasigurno vrlo bitan element u općem gospodarenju države. Ja se nadam da će unatoč recesiji, da će unatoč ovakvim propustima koji su se događali glede Europske komisije i slično ipak se naći sredstva da bi se ovaj rok o kome, gdje sam ja rekao 10 godina, kolega Grubišić je rekao 25 godina dakle, da će se ovo smanjiti i da ćemo mi čim prije uspjeti postati zemlja bez mina. Hvala lijepa. Hvala. Replika gospodin zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Heffer spomenuli ste Hrvatske šume, pa upravo Hrvatske šume su i najvećim dijelom i sufinancirale razminiranje na svom području. Ali žao mi je što ovdje nema recimo u ovom izvješću koliko je učešće površina poljoprivrednih itd., i odnosno koliko je učešće šuma u minsko sumnjivom području. Iz toga bi se sigurno vidjelo da je ta površina ima najveće učešće. A osobno smatram i stvarno mogu pohvaliti predstavnike iz Centra za razminiranje podružnice Karlovac, koji su na Virovitičko-podravskoj županiji stvarno u reviziji pokazali, reviziji minski sumnjivih površina da su pristupili ozbiljno tom poslu. Međutim, ono što je problem, sigurno je to financiranje i da će biti problem i u budućnosti pa stoga bih vas molio ako bi se ikako ili kroz zakonsku regulativu ili kroz pojednostavljenje izvida u minsko sumnjivom području, da bi se brže i jednostavnije te minsko sumnjive površine smanjile jer činjenica da bez obzira na pretraživanje ne nalaze se minsko eksplozivna sredstva, ali su ona uvijek sumnjiva. međutim, mislim da jednim kvalitetnim sistematskim pregledom površine može se doći do još boljih podataka. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče, ravnatelju centra za razminiranje. Ja svakako želim pohvaliti napore koje je Hrvatski centar za razminiranje uložio tijekom protekle godine, ali i tijekom cijelog svog postojanja. Ukupno gledajući, protuminsko djelovanje u 2008. godini sukladno Planu humanitarnog razminiranja i temeljem zadaća tog plana možemo sa sigurnošću reći da je realizacija i provedba tog plana u 2008. godini bila najbolja do sada i zbog toga čestitam i vama i svim vašim suradnicima. Naravno da treba u ovom trenutku prije svega zahvaliti i onima koji svakodnevno nose glavu u torbi, obitelji sa zebnjom provode možemo reći svaki dan, a to su naši pirotehničari koje želim posebno pozdraviti i zahvaliti im na naporima koje čine svakodnevno kako bi Hrvatska bila slobodna od mina. U prilog činjenici teze da je realizacija tijekom prošle godine bila najbolja do sada govori i to da je plan ostvaren za 99,5% i da je zajednici vraćena na uporabu površina od 33,1 km2, km2, što je za svaku pohvalu. Isto tako, ugovoreno je putem osiguranih sredstava radova razminiranja 122,9% što je dobar temelj za očekivanje da će i ostvarenje plana u 2009. godini biti isto tako za svaku pohvalu. Realizacija od 97,9% ugovorenih radova sa pravnim osoba u kojima su sa najvećim iznosom Hrvatske šume, kao što je to prije mene kolega Podnar spomenuo, i kao i realizacija sredstava donatora od 81,4% sigurno je pozitivan trend u financiranju razminiranja. Pozitivnom činjenicom smatram i to da je realizirano razminiranje 47,4% poljoprivrednih površina, no smatram kao članica HSS-a da tu treba uložiti puno veće napore zbog toga što se upravo takva područja mogu kasnije namijeniti i za ekološku proizvodnju hrane u kojoj Hrvatska ima sigurno dobre šanse, ima znanje, ali može naći i adekvatno tržište. Mislim da je i pozitivan pomak ostvaren u 2008. godini i u onom dijelu koji nas uvijek najviše brine jer je riječ o ljudskim životima, smanjen je broj minskih incidenata i to možemo reći da je dosad tih bilo najmanje. Kad gledamo 2008. godinu 6 incidenata sa 7 žrtava, 4 civilne osobe i 3 pirotehničara. Uspoređujući ove podatke sa brojem stradavanja na cestama, pružnim prijelazima, padovima, razvidno je da uvažavajući činjenicu da minski sumnjivi prostor … /Govornica se ne razumije./… u 12 hrvatskih županija, 111 općina i gradova, može se utvrditi da je ipak učinjen velik pomak na edukaciji mnogih udruga i institucija, naravno u kojem Hrvatski centar za razminiranje ima itekako važnu ulogu. Isto tako, učinjen je pomak i na obilježavanju minsko sumnjivih područja. Uložena je velika briga i napor u označavanju i postavljanju tih oznaka. No još uvijek moramo reći da postoje oni neodgovorni pojedinci koji otuđuju te oznake, za što im one trebaju i čemu koriste, ali nažalost otuđivanje tih oznaka o minsko sumnjivim područjima može nekog navesti da ušeće u minski sumnjivo područje i da strada. Zbog toga pozivam građane ovdje na odgovornost i na savjest. Smatramo da je izuzetno uspješno bilo davanje informacija velikom broju korisnika. Tu mislim i na tijela državne uprave i na javnost na način kako ste uspostavili informacijski sustav i kako ste izradili zemljovide, 877 zemljovida miniranosti formata A0 što mislim da je izuzetno važno svim korisnicima prostora. Također, povlačenje zajma Svjetske banke u 2008. godini ocjenjujem kao pozitivan korak i nadam se da će u 2009. godini biti u potpunosti realiziran. Ono što svi sa nekakvim velikim očekivanjem sada iščekuju, posebno u godini u kojoj je kriza, jest naša turistička sezona. Velike nade su položene upravo na ostvarenje profita iz turističke sezone. Čini mi se da je tu centar za razminiranje također dao svoj doprinos jer su postavljene oznake na onim dijelovima gdje još uvijek, a to su Lastovo, Vis, Ugljan i Pašman, postoje minski sumnjiva područja, a nadam se da sljedeće godine nam te oznake neće trebati i da ćemo turističku sezonu dočekati bez minski sumnjivih područja u priobalju. Na međunarodnoj suradnji učinjeni su izuzetno dobri pomaci, ono što ja osobno pohvaljujem, ne zato što je centar smješten u Sisačko-moslavačkoj županiji, što sam ja zastupnica iz te županije, nego zbog toga što ste se potrudili osnovati i što ste uključili hrvatsko znanje u pomoć široj protuminskoj zajednici i na taj način ste uključili i gospodarske subjekte iz Hrvatske,

Zaključujem raspravu.